točci imamo četiri zaključka. Dakle, krećemo s prvom točkom, to je Prijedlog zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj je predsjednik Republike Hrvatske. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe, Vlada nije dostavila mišljenje. Predlagatelj odnosno predsjednik RH nije ovdje. Ja nisam dobio pisani odgovor na moj poziv, ja sam ga pozvao, dakle ne samo na press konferenciji nego i formalno, službeno, nisam dobio nikakav odgovor. Jedino što sam vidio u medijima da je predsjednik rekao, ja ću citirati, predsjedniku nije mjesto u Saboru, koja bi uopće moja uloga tamo bila, da pročitam što sam poslao u pisanom obliku, to su poslovničke forme koje vrijede za saborske zastupnike. Isto tako, nije točno da nije bio pozvan na sjednice kada se raspravljalo o izboru predsjednika Vrhovnog suda, dakle u slučaju izbora Zlate Đurđević, sam je najavio nekoliko dana prije da ne želi doći, to imate medijske objave, a kada je bilo u pitanju izbor suca Dobronića, dakle tada je predsjednik Republike bio obaviješten, kao i svi ostali predlagatelji, tu je na mailing lista, kada se točka o izboru predsjednika Vrhovnog suda raspravlja u HS-u, dakle to je poslano 8. listopada. Međutim, nije došao, kao što prema evidenciji koju imamo u bazi podataka HS-a, od 2005. nijedan predsjednik nije došao obrazlagati izbor predsjednika odnosno predsjednice Vrhovnog suda i mi smo normalno obavljali rasprave. Ovo što ste kolega Spajić, pitali, to bi značilo da onda možemo odmah završiti sjednicu, budući da nema predlagatelja, ali mi to nećemo učiniti nego ćemo nastaviti s radom. Ono što… Što? .../Upadica se ne čuje./... Ne, nema, gledajte, nema normalne prakse, budite mirni, nema normalne prakse jer je ovo prvi puta u povijesti da je predsjednik Republike sazvao sjednicu Sabora zbog izvanrednih okolnosti. Dakle ovo je prvi puta da je sazvana sjednica izvanredna od strane predsjednika Sabora, od strane predsjednika Republike. Zanimljivo je, ja se sad želim to pročitati zbog hrvatske javnosti. Možda nekima neće biti drago, ali predsjednik Republike je argumentirao ovako to izvanredno stanje. Sjednica neće ništa krucijalno promijeniti, ali to je neko pravo na izričaj. To me podsjeća, kao kad smo u osnovnoj, kad smo bili veliki, a mali, mali, a veliki, onda bi dobili popodne 2, 3 sata ključ od profesora iz tjelesnog da sami unutra igramo košarku, da ništa ne razbijamo, da onda predamo ključeve. Prema tome, sjednite, raspravljajte i imajte neke zaključke. ovaj, poruka predlagatelja, ja sam ju dužan pročitati, to je citat dakle drugu formalnu službenu obavijest od predsjednika Republike nisam dobio, ali raspravu ćemo obaviti, ovdje su predstavnici Vlade, tu su državni tajnici, Vedrana Šimundža-Nikolić i Sanjin Rukavina. Dakle oni mogu sudjelovati u raspravi ako žele. Imamo povredu Poslovnika, čini mi se, kolegica Vidović Krišto, vidio sam da ste dizali povredu Poslovnika. Ili krivo, ne? Replika? **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Ne, dizala sam repliku jer ste vi imali izlaganje pa sam htjela replicirati na vaše izlaganje. Kolegice Vidović Krišto, ja sam kao predsjedatelj dužan informirati i ne samo vas zastupnike, nego i hrvatsku javnost o ovome što se sada događa. Dakle mi imamo izvanrednu sjednicu, prvi puta u povijesti sazvanu od strane predsjednika Republike koji je predlagatelj dvije točke dnevnog reda i koji nije došao. Zato sam rekao to što sam rekao i morate prihvatiti da nekad iziđem iz one forme koju vi, koju inače primjenjujem u ovakvim situacijama. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** A zbog čega ste ponizili HS i niste inzistirali na dolasku predsjednika Vlade i nadležnih ministara? To u nijednoj europskoj državi ne postoji. Dakle ovdje su predstavnici Vlade u skladu sa Ustavom i zakonom, vidio sam i vašu objavu koja je išla prije nego što je došlo do izvanredne sjednice i vi ste u pravu kada tražite nazočnost predstavnika Vlade i oni su ovdje, ali govoriti o poniženju HS-a i i mene spominjati u kontekstu poniženja HS-a, nije došao na sjednicu HS-a onaj koji ju je zatražio i koji je predlagatelj. Pa nemojte, molim vas. Dobro. Ovo sam bio dužan reći. Ja ću sada pitati predstavnike Vlade žele li što kazati uvodno? Ne. Žele li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Predsjednik Odbor za pravosuđe, kolega Jakšić? Ne I onda otvaram raspravu, mi dakle krećemo s raspravom klubova zastupnika. Prvi na redu Kluba zastupnika SDP-a, kolega Grbin ali vidim da kolega Miletić signalizira stanku. Izvolite, kolega Miletić. Hvala vam poštovani predsjedniče HS-a g. Jandroković, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Mosta kako bi uputili vapaj vladajućima. Prekinite s igrama, pokažite mrvicu poštovanja i pravednosti prema svima onima koji nose na svojim leđima teret sudstva. Mi danas u HS-u razgovaramo o tome, o povećanju plaće, sudskim službenicima i namještenicima od 400 eura. Pazite, da im plaća bude kao što je prosječna plaća drugih ljudi u RH, s time da s tih uračunatih 100 eura na kojima je ogroman teret plaća, iznosi 29 eura, veća od minimalca kada govorimo o upisničarima. Dakle, sa 100 eura koliko im je podignuto njima plaća iznosi 20 eura veća od minimalca, a namještenicima je plaća ispod minimalca pa trebaju primati dodatke da im bude na minimalcu. S čime se vi hvalite gospodo vladajući? Mnoge zgrade sudova više liče na neku scenografiju nisko budžetnih nord filmova. Tim ljudima treba osigurati sva materijalna prava koja im pripadaju. U nekim sudovima nedostaje i 50% službenika i namještenika, a onda se događa da radi ogromnog obima posla koji imaju ljudi uzimaju godišnji i odlaze jer ne mogu to raditi pa jedna osoba radi posao za troje. Dakle, to nije sustav koji valja, to nije pravedan sustav, to nije pošten sustav i sudski službenici i namještenici zaslužuju plaću, zaslužuju plaću za pristojan život. Zaslužuju da se država prema njima ponaša, pošteno, odgovorno i pravedno. Stanka je odobrena. Kolegice Vukovac, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, tražim stanku u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta jer je izuzetno važno istaknuti da su posljedice trenutne situacije koju imamo u našoj zemlju, dakle one pravne, one ekonomske pa i ljudske dakle subjektivne ozbiljne, pa čak i nesagledive. Dakle, onemogućen je upis u zemljišne knjige, onemogućen je upis založnih prava, podizanje kredita, promet nekretninama zatim rješavanje zemljišno-knjižnih postupaka, registracija poduzeća, promjene kod samih trgovačkih društava, rješavanje ostavinskih predmeta, ročišta. Prema nekim informacijama koje dolaze do mene čak se ne održavaju niti oni hitni postupci kod kojih prijeti nenadoknadiva šteta. Ako sudbena vlast skoro uopće ne funkcionira, ako građani ne uživaju zaštitu svojih ljudskih, gospodarskih, socijalnih i radnih prava pa čak i temeljnih sloboda, ako sve to imamo, a imamo trenutno budimo objektivni u Hrvatskoj onda zapravo svjedočimo jednom rasulu, svjedočimo Ukratko Hrvatska je dakle sedmi tjedan u nemogućnosti građanima dobivanja i realizacije njihove zašite, dakle zaštite njihovih prava. Ja moram dodati da će nam i građani na sve ovo skupa reći da ionako ionako pravosuđe ne uživa veliko povjerenje, a to je dakle dodatni razlog zašto su ove teme izuzetno bitne i zašto o njima moramo razgovarati i ovdje u ovom visokom domu. Kada će sve ove stvari nabrojane doći do ušiju odgovornih, do ušiju vladajućih? Ja ne znam s obzirom na ružičaste naočale Gordan (HDZ)** Ima li loš zainteresiranih za stanku? Ako ne napravit ćemo jednu stanku koja će trajati do 11 sati i 40 minuta, pa onda nastavljamo s kolegom Grbinom.

Ispričavam se za zakašnjenje. Nastavljamo s radom kao što sam najavio, prvi na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Grbin. Izvolite.

jednu stvar da raščistimo odmah na početku. Da, bilo bi dobro da je predsjednik Republike danas bio ovdje i obrazložio svoje zaključke, ali isto tako bilo bi dobro da je i Vlada RH dozvolila ministrima da dođu na današnju ili sutrašnju sjednicu i da obrazlože što se događa u njihovom resoru i da javno pred svim zastupnicima, ali i što je još važnije pred javnosti kažu kako će probleme koji postoje riješiti. Umjesto da pošalje ministre Plenković im je očito zabranio govoriti i danas ovdje imamo državne tajnike koji se nisu htjeli javiti za riječ. Nisu htjeli govoriti, niti izložiti stav Vlade. Između ostalog, obrazložiti zbog čega ovaj štrajk traje 7 tjedana. I onda reći u skladu sa onime što su najavljivali neke kolege iz opozicije što će se napraviti da ovaj štrajk prestane. E sad ima jedna zanimljiva poveznica između ovog štrajka i situacije u HEP-u o kojoj ćemo raspravljati sutra. Vlada se i ovdje i tamo pravi da nije ništa znala, da nije bila upozoravana na vrijeme, da nije bila svjesna posljedica, a 23. lipnja prije mjesec dana predsjednik Vrhovnog suda gospodin Dobronić pisao je Plenkoviću i upozorio ga na štrajk, upozorio ga na utemeljene i legitimne zahtjeve službenica i službenika i upozorio ga na posljedice. A kakvo je bilo ponašanje Plenkovića nakon toga? Nije htio s njime razgovarati. Nije ga pozvao niti primio na sastanak kao što ne prima predstavnike sindikata službenica i službenika koji su danas u štrajku. To mu nije bitno. To ga ne zanima. Niti ljudi koji su ozbiljno potplaćeni kao niti posljedice koje ova situacija ima za sve građanke i građane RH, a te posljedice su ozbiljne. Plenković je eto tek jučer odgovorio, tek jučer. I dalje nema sastanka, ali ima napada i to vrlo osobnih na predsjednika Vrhovnog suda. Zašto? Jer mu ovaj nije po volji. Zašto? Jer ovaj Dobronić ne želi plesati kako Plenković svira. Zato što je pokazao upravo ono, upravo ono zbog čega smo digli ruku za njega i podržali ga da postane predsjednik Vrhovnog suda, a to je samostalnost pa ako hoćete i kičma pred napadima da se izbori za pravu stvar i da se izbori za nešto što je Hrvatskoj nasušno potrebno, a to je ozbiljno unaprjeđenje rada našeg pravosudnog sustava. Naš pravosudni sustav već godinama opravdano ne uživa povjerenje građana, pravosuđe u RH, da jedno od tri grane na kojima počiva funkcioniranje ove države, je potpuno zapušteno i u Plenkovićevih 7.g. mi mi nismo napravili gotovo ništa, gotovo ništa da se situacija u pravosuđu unaprijedi i prije nego što nas počnete kritizirati da nemamo konstruktivne kritike podsjetit ću vas na odluku Ustavnog suda od prošlog tjedna kad smo imali vrlo konkretnu i konstruktivnu kritiku na Zakon o DSV-u gdje smo vas upozoravali na jednu protuustavnu odredbu, ponudili amandman, kako ste to grčevito branili i odbijali i odbili prihvatiti bez da ste bili u stanju ponuditi suvislo obrazloženje zašto odbijate osim jer je oporba predložila, tako i danas. Tamo vam je Ustavni sud rekao što vas ide, ovdje će vam reći građani. Nefunkcioniranje pravosuđa, samo da pobrojimo kakve posljedice ima, hitni predmeti funkcioniraju, ali samo hitni, brojni drugi ne. Građani koji su doživjeli nekakvu štetu i traže svoja prava, ne mogu ih ostvariti jer rasprava nema, presude se ne otpravljaju. Građani koji žele riješiti svoj imovinski status ili stambeno pitanje ne mogu se upisati, ne mogu upisati svoja prava jer zemljišne knjige ne funkcioniraju. Građani koji žele osnovati trgovačka društva ili poduzetnici koji su to već učinili i kojima je potrebna pojedina promjena kako bi mogli nastaviti svoju gospodarsku aktivnost to ne mogu učiniti. Poduzetnici koji od drugih žele ostvariti svoja prava, blokirano, blokirano. Našalit ću se, možda je dio demografske politike to što su blokirani i razvodi, pa se građani koji se iz ovog ili onog razloga nalaze u toj situaciji ne mogu niti razvesti. Ali činjenica je da već mjesec i po građani RH ne mogu pred sudom ostvariti svoja prava, poduzetnici ne mogu ostvariti svoja prava, sustav je paraliziran, a znate što je najgore? Ovih mjesec i po će trebati kompenzirati, a kako? Tako što ste radnicama i radnicima koji štrajkaju u zakonitom štrajku odlučili uskratiti plaću, odlučili uskratiti plaću, plaću koja je mala, da generalno brojne plaće u državnoj službi su male, ali ovdje su ljudi izašli s konkretnim brojkama. Meni je bilo teško slušati, a nadam se i vama jednog službenika u pravosuđu sa 40.g. radnog staža koji je objašnjavao kako je njegova plaća 670 eura, 670 eura. Po zadnjim podacima DZS i time se često hoćete pohvaliti ukupna inflacija u Hrvatskoj došla je na oko 7,5%. Ono o čemu ne govorite da je istovremeno inflacija u dijelu koji se odnosi na hranu 15% u godinu dana, a još veća je bila prije godinu dana. Neki prehrambeni artikli su od početka, samo od početka ove godine udvostručili svoju cijenu, a nadam se da ste svjesni da ljudi sa ovako malim primanjima, debelo ispod prosjeka, većinu tih primanja troše upravo na preživljavanje, njima je inflacija daleko veća nego nama zastupnicima ili državnim tajnicima ili članovima Vlade, a o premijeru Plenkoviću da ne govorim. Ljudima kojima je plaća 675 eura nije baš najbolje sjela činjenica da je njihovim kolegama s kojima dijele radne prostorije na sudu, pojedinima, Plenkovićevom voljom, njegovom rukom odobreno i potpisano plaća rasla za toliko i zar vas čudi bunt koji se dogodio, zar vas doista čudi da kada probleme krenete rješavati parcijalno to ne završi dobro. Liječnici su se pobunili i zatražili su ostvarivanje svojih prava, Plenković im je dao, osobno, suci isto, sada kada su se pobunile službenice i službenici na sudovima sada takve reakcije nema i ja sam očekivao da će danas netko od strane Vlade, možda ministar Malenica čiji je ovo resor, doći i obrazložiti zašto je to tako, zašto se zahtjevi u zakonitom štrajku koji su legitimni ne prihvaćaju i zašto zbog toga čitava država pati? Al taj odgovor danas očito dobiti nećemo. Od onoga što smo čuli dosada od HDZ-a vi ste raspravu sveli na cirkusarije, košarkašku loptu, dvoranu, ma boli me briga za to. Mi smo ovdje došli govoriti o nečemu što je vrlo konkretno, vrlo konkretno, bitno i utječe na život ljudi, prvenstveno onih u štrajku, al onda i svih ostalih, o tome niti riječi, o košarkaškoj lopti malo više, pa boli me briga za košarkašku loptu i tu nesretnu izjavu. Ovdje smo da razgovaramo kako situaciju u kojoj se Hrvatska našla popraviti, da popraviti. Imamo konkretne prijedloge, jedan je sadržan i u zaključku kojeg je uputio predsjednik republike, da obvežemo Vladu da ovaj problem riješi u 15 dana, ali idemo i korak dalje, kako taj problem riješiti u 15 dana? Pa tako da se napokon netko ko u ovoj Vladi odlučuje ili ima pravo odlučivati sjedne sa ljudima u štrajku i napokon im nešto konkretno ponudi umjesto da ih vrijeđa, umjesto da ih proziva i umjesto da se čudi što nisu zahvalni velikom vođi Plenkoviću na svemu onome što im je navodno do sada dao. S takvim pristupom kakvog smo od Plenkovića slušali i gledali u zadnjih nekoliko tjedana prema ovim službenicama i službenicima štrajk će se samo nastaviti jer su to ljudi, a javljaju nam se danima i pogotovo od kada ste im uskratili plaću koju u ovom trenutku više nemaju što za izgubiti. Oni su dovedeni do ruba politikom Plenkovića i ove Vlade i nastavit će i neće se pokolebati. Ali to otvara i jedan drugi problem, ne znam da li ste gledali video kojeg su snimili ili slušali ono što ljudi u štrajku govore. Jeste li primijetili njihovu životnu dob? Jeste li primijetili da su u velikoj mjeri to ljudi koji su pred mirovinom? A znate li zašto jer pod ovim uvjetima i ovim plaćama na ta radna mjesta nitko ne želi doći, neće. I ako se nešto radikalno ne promijeni ovo više neće biti samo problem štrajka, ovo će biti problem što zapisnik nema tko napisati, presudu otpremiti u državnom odvjetništvu sudjelovati u onom dijelu koji je njihov posao u pripremi optužnica. Možda to i želite, ali onda to barem recite jer neće imati tko raditi. Ne znam da li uopće ste svjesni koliko je posao recimo zapisničara važan u svakom sudskom postupku u svakoj raspravi, koliko je ključan posao zemljišno-knjižnog referenta kada se provode upisi u zemljišne knjige, ne znam dal ste uopće toga svjesni, koliki dio posla oni odrađuju sa ovakvim plaćama, a što na kraju ostaje za suce. Mislim da niste jer da jeste ovaj štrajk bi davno završio jer bi opravdani zahtjevi štrajkaša bili prihvaćeni. Jeste li svjesni da u ovom trenutku na sudovima prvenstveno u Zagrebu toliko nedostaje službenika da i kada nije štrajk brojne rasprave se ne mogu dogoditi, da zapisničari pokrivaju više sudaca, da ne stignu s onim dijelom mimo praćenja rasprava napraviti posao koji se odnosi na otpremu i sve ostalo, ne znam dal ste toga uopće svjesni. Kolika je vaša indolencija i žmirenje pred očitim problemom dovelo jedan nažalost već i prije zapušteni i oronuo sustav na prag kolapsa. I ako nešto radikalno ne promijenimo već sada stanje će biti samo gore i zato ovo doista jest izvanredna situacija i zato ovo doista opravdava sazivanje izvanredne sjednice. Jedan zaključak je uputio predsjednik Republike, drugi zaključak uputili su klubovi i zastupnici koji nisu u klubovima opozicije, a to je da se ova grozna odluka o tome da se dani provedeni u štrajku neće platiti. U nedjelju ćemo o tome glasati i pozivam sve zastupnice i zastupnike da o tome glasuju po savjesti i da prije nego što stisnu ove gumbiće dobro razmisle da njihovo glasanje ima direktnu posljedicu na egzistenciju ljudi koji već sada jedva žive. Nadam se da ste pročitali ili barem pogledali svjedočanstva onih službenica i službenika u štrajku koji su pričali o tome kako im nakon 20 ili 30 godina radnog staža treba pomoć obitelji i djece da prežive mjesec. Ako jeste podržat ćete naš zaključak i dat ćete plaću tim ljudima. Hvala. predsjednik: Članak i recite što je povrijeđeno./… 238. omalovažavanje i vrijeđanje, a i evo kako ste reli u jednoj situaciji se slažemo da je kriminal ima i prezime. Zato sam vas pozvao da li ste se prijavili u DORH Hvala kolega imati za to Peđa Grbin je govorio o svjesnosti. Jeste li svjesni kao lider oporbe kolko vas je danas ponizio predsjednik Republike kao predlagatelj ove izvanredne sjednice svojim nedolaskom na istu? Jeste li vi toga svjesni? To je bila replika pa isto tako dobivate opomenu. Idemo sada na Klub zastupnika Mosta, dva su kolege, kolega Petrov i kolega Kujundžić. Prvi će govoriti kolega Petrov, izvolite. zastupnice. Ako je istina da je država onakvo kakvo nam je pravosuđe, pa onda kratko i jednostavno rečeno, jadna li nam majka. ja ću samo kratko nabrojati što to skriva lažna fasada odnosno Potemkinova sela koja je pokušala izgraditi Vlada. Dakle, brojne zgrade sudova su ispod minimuma funkcionalnosti bez elementarnih potreba za normalan rad, ako u Zakonu o državnim službenicima stoji da se trebaju osigurati uvjeti za dostojanstven rad u nas su često nehumani uvjeti rada. Broj sudskih službenika i namještenika, a posebno zapisničara je nedovoljan. U nekim sudovima nedostaje i do 50% sudskih službenika i namještenika. Odljev zbog obima posla, uvjeta rada, niske plaće je ogroman. Ono što je najgore da brojni sudski službenici zbog pregorijevanja na poslu burnouta odlaze na bolovanje pa vrlo često imate jednog sudskog zapisničara na 3 suca. Zakoni kojima se uređuje pravosuđe, e to je još posebna priča. Sudskim službenicima i namještenicima plaće su tek neznatno veće od minimalca, a obavljaju tolike poslove da suci bez njih ne mogu obavljati posao. Vode evidencije i obračunavaju sudske pristojbe uz posjedovanje naravno informatičkih vještina, rade sa strankama, vode zapisnike itd. I dok govorite o rastu plaća od 30 do 40% onda trebate isto tako javnosti objasniti da to ne iznosi niti 100 eura, a u ovome trenutku istim tim zapisničarima kojima ste vi navodno povećali plaće 30 do 40% njihova plaća je samo 38 eura veća od minimalca. Namještenicima je i gore. Njima trebate davati dodatke da bi uopće postigli minimalac. Koliko je katastrofalan omjer plaće i obima rada govori jedan detalj. Od rujna 2020. do srpnja 2023. tražena su 103 zapisničara, preko 16 natječaja, 103. Znate koliko ste ih zaposlili 15, 15 od kojih su već neki dali otkaz zbog svih ovih razloga koje sam naveo. Nudili ste 103 mjesta, niste uspjeli pronaći niti desetinu kandidata za ta mjesta. E to se zove katastrofa, a onda čujemo ovim Potemkinovim selima da će Ministarstvo pravosuđa putem umjetne inteligencije ispitivati kandidate. De mi molim vas recite koje kandidate? Koje točno kandidate ćete vi ili umjetna inteligencija ispitivati? Vi nemate kandidata. Vi ste napravili takav sustav u kojem vam se nitko ne želi javiti na posao. Neravnotežu u sustavu ste stvorili vi, ako ćete se pozivati da vi ne smijete podignuti plaće jer će se dogoditi neravnoteža. Ne, neravnoteža već postoji i stvorili ste je vi. Stvorili ste ih nepravednim plaćama u odnosu na opseg poslova u državnoj službi i javnim službama što ste već napravili rekordnom inflacijom koju niste iskontrolirali iako je to bila vaša odgovornost po zakonu. Vi ste je čak i poticali i to nerazumnim guranjem u eurozonu u trenutku koje nije bilo adekvatno. Stvorili ste je također lažnim obećanjima kroz godine, npr. donošenjem prije nekoliko tjedana Zakona o plaćama za koji ste sami rekli da nema efekta jer neće doći nego tek iduće godine, a ni tada se neće moći provesti jer sami rekli da još nisu izgrađeni pravilnici koji definiraju koeficijente o plaćama, a zanimljivo je da će oni napraviti nakon idućih parlamentarnih izbora. Dakle, ujeo vuk magare. I vi ćete se pozivati da vi ne smijete stvoriti neravnotežu u sustavu ako povećate plaće. Pa vi ste napravili svu moguću grotesku i neravnotežu. Sve dolazi na naplatu. Sav nerad, sva nesposobnost, sva lažna obećanja. Ja ne znam kako se možete hvaliti prosječnom plaćom u Hrvatskoj tisuću eura kad su sudski službenici i namještenici na prosječno 650 eura. Pa oni vas demantiraju već 7 tjedana da pričate isprazne priče. Kako možete govoriti o stabilnoj državi? O kojoj stabilnoj državi? O kojoj sigurnoj državi? O kojoj uspješnoj Vladi vi pričate, ako vam je trećina države paralizirana, ako vam sudska vlast ne funkcionira, ako vam već 7 tjedana traje kolaps pravosudnog sustava i disfunkcija sudbene vlasti koja vam je inače ustavna sastavnica državne vlasti. Vlada i Ministarstvo pravosuđa dužno je osigurati uvjete za funkciju sudbene vlasti. Vi se s njima igrate. Uveli ste paralizu, a preko te paralize paralizu društva, poduzetnika i kompletnih svih ljudi u Hrvatskoj. Sudski službenici i namještenici zaslužuju pravednu plaću za pošten rad. Zaslužuju plaću koja će im omogućiti pristojni život i to što traže 400 eura to im trebate omogućiti kad im date ono što zaslužuju tih 400 eura njihova plaća će biti ispod prosječne plaće kojom se vi hvalite već godinu dana. Molim zaustavite vrijeme. Sada će nastaviti kolega Kujundžić, a ona će biti povreda Poslovnika tako da izvolite kolega Kujundžić. Hvala predsjedavajući. Kolega Ivanoviću uz svo dužno poštovanje dakle prema vama i svakom u ovoj sabornici najmanje je važno tko je koga ovdje ponizio je li ona glava na Pantovčaku ponizila nas ili ste vi dopustili i zaboravili sve one vrijednosti kojima ste gojeni i prepustili ovoj drugoj glavi iz Vlade da vašom mlatara onako kako hoće. Ono što je sramota svih nas, što je sramota svih nas je status službenika i namještenika gospodo draga na sudovima, to je sramota svih nas. Nama je super kad nam u mjesecu legne preko 2.300 eura na naš račun, mi ne živimo Hrvatsku koju žive oni ljudi koji su i u ovome trenutku negdje u štrajku koji je započeo gospodo iz ministarstva 5. lipnja, 5. lipnja. Vi možete sad jedva čekat kad će ovo završit da se vrat…, vratit se tamo odakle ste došli, sramotno je da ovdje danas nema ministra. Gdje je predsjednik možda odgovor najbolje zna glava iz Vlade, iste škole, ista, istu školu su prošli i jedan i drugi i na koncu mislim da je prošlo vrijeme da Hrvatska gubi vrijeme na takve dvije glave, doće vrijeme kad će bit u toploj pidžami i kad će letit perje, doći će vrijeme kad će im bit potrebne tople pidžame i kad će letjet perje u ovoj Hrvatskoj, kad će u ovoj Hrvatskoj čovjek moć živjeti od svog rada, živjeti od svoga rada. Ti ljudi koji rade za nekakvih 600 eura su nečija djeca, to su ljudi koji su u ovoj državi ostali živjeti, borit se i sanjati jednu drugačiju i jednu bolju Hrvatsku. Drugi je problem što imamo Vladu unutar koje su naši ministri kao učenici u čije ime govori razrednik, pa je premijer onaj koji rješava probleme i razno raznih ministara, njemu ministri na koncu nisu ni potrebni. Naš ministar Ivan Malenica je dobar čovjek, za mene osobno dobar čovjek, ali nama treba neko tko će biti slobodan, tko će biti hrabar i tko će biti stručan, to je ono što Hrvatskoj treba. Vi svi znate vrlo dobro da mi to danas ovdje nemamo. Što je konkretno to na koncu i ministar propustio? U postupku mirenja propustio je odrediti zapravo koji su to nužni poslovi koje bi netko trebao obavljati, pa su onda sami službenici i namještenici odredili da će odrađivati samo hitne poslove, hitne postupke. Premijer cijelo vrijeme tvrdi da nema novca za sudske službenike kojih je 7 i po tisuća, a sad bi on jednostavno povećao plaću samo za njih 40 tisuća, za ovih 7 i po tisuća nema, ali ćemo podignut plaću za onih 40 tisuća drugih. Plaće sucima povećane su nakon samo dva tjedna bijeloga štrajka, a sudskim savjetnicima koji obavljaju više od 80% sudačkih poslova nisu povećane niti za 50% onog što prima određeni sudac. Ja vjerujem da u svima vama ima ljudskosti znajući vas osobno i ja vjerujem da trebate biti slobodni, da trebate bit hrabri i da trebate osobno promislit i glasati za ono što ćemo vam uputiti kao zaključiti, hvala.

kolega Petrov je povrijedio čl. 238. omalovažavao je i ponižavao je nas kao zastupnike govoreći neistine o tome da pravosudni sustav ne funkcionira. sudskim rješe…, na sudskim stranicama moguće je vidjeti da je riješeno 18.262 predmeta

Pa rekli ste što je istina, ali to nije bila povreda poslovnika. …/Upadica Đakić se ne razumije/… Kolega Đakić, ja znam da ste dobili tri opomene i da sad može i ovako i onako, ali nemojte se dobacivati sa mnom. Kolega Grmoja izvolite, povreda uvjerava sve nas da štrajka nema, da ne postoji blokada sustava i da smo se mi ovdje našli bez razloga. Možda sustav funkcionira za neke poput Banožića, ali za hrvatske građane i hrvatske poduzetnike ne funkcionira, a posebno situacija nije dobra za ljude koji su u štrajku. Kolega Grmoja, znadete i sami da ovo nije bila povreda poslovnika nego replika, dobivate opomenu, a pojavio se i kolega Pavliček noseći bijelu palicu sa sobom, da vidimo što on treba, izvolite. **Pavliček, Marijan pravni sustav funkcionira itekako kada se radi o kćeri predsjednika sabora Jandrokovića da riješi svoj predmet za razliku od svih ostalih koji ih ne mogu riješiti u doba štrajka. Kolega Pavliček, sada vam moram dati opomenu, ne zbog svoje kćeri za koju jako dobro znadete da je jedna od 743 osobe koja je na zagrebačkom sudu riješila svoj problem, ali nema to veze što je istina, važno je uvrijediti i baciti u prostor neistinu kako bi drugog opanjkali i to je vaš stil, pa moram vam dati opomenu. Kolega Borić izvolite. Hvala lijepo, čl. 238., kolega Grmoja spominjući ministra i njegov predmet zaboravio je svog predsjednika stranke koji je u istom predmetu, koji je već izgradio kuću APN-ovim kreditom. …/Upadica Grmoja se ne razumije/… Da, zaboravio si, zašto, jer je tada to bilo u redu i naravno dobivene su sve dozvole, dobiveni su krediti, ali jedan službenik koji je na netočnim podacima koje je dostavio tadašnji predsjednik sabora on je dobio otkaz i kaznu, naravno to je briga Mosta o službenicima i o tome kako se trebaju ponašati. Kolega Borić, isto tako povreda Poslovnika. Ovo vam je druga opomena. Kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je Članak 238., ja znam da su HDZ-ovci u rasulu to je vidljivo proteklih dana, ali da gospodin Borić ne shvaća da pričamo o štrajku službenika, a ne o kreditu APN-a je dosada neviđeno od njega. On je barem bio bistar, fokusiran, ali ovo samo pokazuje koliko je HDZ pogubljen i pred raspadom. Ajmo samo malo, stanimo sada. Stanimo polako. Kolega Grmoja dobivate opomenu, nije otvorio tu temu kolega Borić nego ste ju vi. Vi ste ju otvorili spominjući Banožića. Nemojte ajde molim vas onda je vraćeno natrag, ali ajmo stat opet da ne gubimo bez veze sada nit idemo govoriti o ovoj temi, počeli ste imati rasprave klubova, korektne su i pokušajmo se držati reda. Kolegice Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Kolega Grmoja povrijedio je Članak 238. Poslovnika jer nas omalovažava. Kolega Grmoja jedini koji je ovdje u rasulu to je danas opozicija. Vidjeli smo to danas i na Odboru za pravosuđe gdje vas je bilo točno dvoje sa predsjednikom, a vidimo to i danas ovdje za vrijeme rasprave, a mi smo svi ovdje. Kolegice Jelkovac dobivate opomenu, nije bila to povreda Poslovnika nego replika. Idemo sad dalje, kolega Šašlin isto tako ima povredu Poslovnika. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Povrijeđen je Članak 238., kolega Grmoja vrijeđa sve nas HDZ-ove zastupnike, kao što je vidljivo mi smo i danas ovdje bili svi i na taj način smo pokazali poštovanje prema ljudima koji su u štrajku i prema svima. Za razliku od vas koji niste jedinstveni niti danas kad vas je pozvao veliki poglavica ni danas se niste uspjeli okupiti. Ni danas, vi ste jedinstveni jedino kad treba napustiti saborsku zastupni…

ovo sada ide u nekakve osobne optužbe i koje baš nemaju puno smisla. Kolega Petrov, izvolite. koje spominjete su napravili zastupnici iz vašega kluba zastupnika koji su s tim krenuli, ali naravno napravili su to upravo na način koji je svojstven njima. A njihova poruka je dragi građani ne vjerujte svojim očima, vjerujte nama. I kada kažete da ste svi tu pa neka građani molim vas okrenite pogledajte ove klupe i prebrojte ljude da vidite stvarno jesu li svi tu …/Upadica: Hvala kolega Petrov./… jer koliko ja vidim fali vas ajde kolega Petrov dobivate opomenu to je jasno, ali mislim puno je zastupnika danas došlo, nisu svi trenutno u dvorani neki su tu, neki ovdje, ali to prebrojavanje je smiješno. Za 5 minuta kolega Petrov možda nećete biti vi pa će netko onda reći nema Petrova, ali dajte nemojte, ali nemojte banali…, Nema dobacivanja./… Ma dobro uostalom pustit ću vas, radite šta hoćete. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolega je povrijedio Članak 238. Poslovnika jer je svodi se sve na prebrojavanje saborskih zastupnika. Ovo je puno ozbiljnija tema o pravosuđu prije svega, a i djelatnicima koji danas štrajkuju, radnicima. I drugo poglavica kojega vi spominjete je istoga inkubatora odakle je Andrej Plenković vaš poglavica, odakle je Jandroković predsjednik sabora i Kolinda Grabar Kitarović, sa Zrinjevca, njima je politički otac Mate Granić. Kolega Bulj, hvala vam lijepo. Ja sam vam iz Bjelovara, ja nisam sa Zrinjevca. Kolega Raspudić, izvolite. … omalovažavanje zastupnika, kolega Šašlin postoji u hrvatskom jeziku jedna suptilna razlika između biti prisutan i biti nazočan. Ja sam od svojih studenata tražio da budu prisutni, ne samo nazočni. Nazočan dolazi od nadzločije fizička recimo 76 ili 77 klada se tu istovarilo, dovuklo, stavilo i mi smo tu. Prisutan znači biti prisuće, ja bih vas volio čuti što mislite o ovome štrajku. Jesu li zahtjevi ljudi opravdani,

koji je evo izjavio da je dolaskom na svoje radno mjesto iskazao poštovanje prema onima zbog kojima smo danas tu. Na taj način im nemojte iskazivati poštovanje. Poštovanje im iskažite na način da prihvatite zaključke i da se uvaže zapravo njihovi zahtjevi koji će im omogućiti dostojanstvenu plaću i dostojanstven život. Hvala. Kolegice Opačak Bilić to nema veze s povredom Poslovnika što ste kazali, to je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Pavliček, izvolite vi. **Pavliček, Marijan (Hrvatski pa i vaša da se pojavimo danas ovdje u saboru. Ja znam da su kolege iz HDZ-a malo nervozne jer su već krenili na more, otišli pa se morali vratiti, nisu očekivali da će doći do izvanredne sjednice sabora, ali moramo biti ovdje i moraju ljudi znati kako je. Ako ne dobijete danas ten do danas možete sa mnom na krov, sutra prekosutra pa ćemo pokrivat zajedno krovove i dobit ćete ten, na more ne morate ići ove godine. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavliček jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika, a ne znam da li je netko na moru ili nije, možda iz oporbe netko na moru to ne znamo. koristite neargumentirane teze. Kolega Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** 238., kolegi Raspudiću, evo poštovani kolega čekao sam do 12 sati kako je jučer bila obljetnica Bruce Leea očekivao sam da ćete danas uz vašeg poglavara Milanovića prigodnih riječi nekoliko reći o tome, pa evo molim vas ako ikako možete da nas malo uvedete u početak vaše stvaralačke, političke, ideološke, nacionalne teme Bruce Kolega Deur dobivate opomenu ovo je isto bila neka vrsta replike. Kolega Jure Brkan, izvolite. **Brkan, Jure (HDZ)** Poštovani predsjedniče, gospodin Raspudić je povrijedio Članak 238., omalovažio je 76 zastupnika ovog Hrvatskog sabora. Naime, ja znam da balvan može govoriti o kladama, ali to ne mogu očekivati da govori jedan doktor znanosti, pa kao doktor znanosti govori o balvanima ili o kladama to znači da samo želi namjerno nekoga uvrijediti i omalovažavati. Ja vjeruje uvrijedio i omalovažio 76 zastupnika i stoga vas molim da mu izrečete opomenu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa ne mogu izreći opomenu jer nisam shvatio na koga se odnose ti, možda je, šta ja znam, ja vam ne mogu.

ajmo se smirit. Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Članak 238., kolega Raspudić, vi ste ako se ne varam negdje sam to pronašao gospodinu Stankoviću izjavili kad ste ulazili u politiku kad ste htjeli politički da je jedan od razloga vašeg aktiviranja zbog toga što ne želite više biti idiot. E pa sad, sad ste postali političar valjda više niste ono što ste rekli da ste bili i zbog tog ste se loše osjećali, a zanima me kak se sad osjećate kad vas je izdao taj vaš vođa koji vam je naredio danas …/Upadica: dobivate opomenu ovo isto tako nije bila povreda Poslovnika nego replika. Kolega Brkan vi ste isto dobili opomenu. I imamo sad kolegu Raspudića opet traži povredu Poslovnika. Izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Članak 238., omalovažavanje zastupnika. Da idiotes je u Grčkoj onaj koji živi zatvorenu privatnu sferu i pušta da mu drugi odlučuju i određuju svijet u kojem će živjeti. Ja to u jednom trenutku više nisam želio gledati, uključio sam se i jako sam sretan zbog toga, a ne znam koji su vaši motivi bili da se uključite u politiku. Kolega Deur, Bruce Lee nije ništa sramotno. Ja sam suautor ideje o prvom brončanom Bruce Leeovom spomeniku u svijetu, priča je obišla svijet, bio je dokumentarac to je jedno žarište pozitivne energije …/Upadica: Hvala kolega Raspudić/…

ja se sjećam da ste rekli da ste ušli u politiku da bi lovili Jandrokovića, pa skoro, skoro ste ga ulovili. Skoro Ajmo sad, vraćamo se na, na raspravu, kolega, imamo ovako samo da vam kažem, dakle imamo ovako kolega Zekanović dvije opomene, kolega Kapulica dvije, kolega Đakić tri, kolega Spajić dvije, kolega Borić dvije, kolega Grmoja dvije, kolega Šašlin dvije, kolega Raspudić dvije i kolega Deur ima dvije. Ako još netko ima dvije nek mi javi i kolega Pavliček imate dvije, točno da. Pohvale, pohvale kolegi Sačiću. Idemo sada dalje, Klub zastupnika Socijaldemokrata i kolega Vidović, izvolite. Kolegice i kolege u ovom veselom ozračju, poštovani predsjedniče sabora skoro mi se omaklo da kažem i uvažene zastupnice i zastupnice jer je to bio nekada običaj oslovljavanja u Hrvatskom saboru, sad kad bi rekao uvaženi svako bi to shvatio kao sprdnju jer ne uvažava niko nikoga ja mislim u ovom saboru i to je evidentno i jasno i građanima i ljudima koji prate ove naše sjednice. Ja ću u ovom svom obraćanju pokušati odgovoriti na četiri pitanja. Prvo pitanje, zašto smo danas ovdje? Drugo bi pitanje bilo da li je ova sjednica trebala biti sazvana na ovakav način? Što je stvarni problem ili problemi o kojima trebamo i moramo razgovarati u saboru? I četvrto, pokušaj davanja nekakvoga rješenja za ono što ja u ime u ime mojih kolegica i kolega iz Socijaldemokrata vidim kao stvarni problem ove rasprave i današnje i sutrašnje. Prvo, izvanredna sjednica implicira izvanredno stanje. Ako stanje jest izvanredno pitanje u kojem je to aspektu izvanredno, ali meni se čini da je pravo pitanje zapravo što je to redovno stanje. Što je to redovno stanje u našoj Hrvatskoj? Da li je redovno ili izvanredno stanje u pravosuđu i da li bi ono bilo redovno da nije primjerice ovoga štrajka? Da li je ono izvanredno zapravo godina na što redovno ne odgovara, ne odgovaraju vlasti ja bih rekao skoro 30 godina. Da li je redovno ili izvanredno stanje npr. u hrvatskom zdravstvu gdje se čeka po godinu, godinu i po, dvije godine dana da se dođe na red i da se obavi neki prijedlog, pregled uključivo i najtežih bolesnika? Da li je redovno stanje u hrvatskoj poljoprivredi u koju 30 godina recimo svake godine mijenja zakon o dodijeli tog poljoprivrednog zemljišta? Da li je redovno stanje u našoj regionalnoj politici u zemlji u kojoj se prazne regije? Da li je redovno stanje u demografskoj politici u kojoj gubimo stanovništvo, starimo, sve je manje ljudi sposobno za rad ili je to redovno ili je to sve izvanredno stanje. Ja bih rekao da naše je redovno stanje odavno izvanredno stanje. Može zvučat katastrofično, može zvučat dramatično, ali je pitanje za sve nas, za sve nas koji smo izabrani ovdje upravo zato da se bavimo ovakvim pitanjima. To izvanredno stanje nažalost neće promijenit ni činjenica da ćemo mi danas ovdje dva dana danas i sutra dva dana izvanredno zasjedati, razgovarati o dvije teme koje nažalost ja ne vidim kao ekscesne teme. I jedna i druga su zapravo rezultat i proizvod redovnog stanja kojega imamo i u sustavu pravosuđa i redovnog stanja koje zakonita … recimo načina na koji se upravlja našim korporacijama, poduzećima u državnom vlasništvu to zakonit generira lopovštinu, pljačku, krađu, neodgovornost i sve ono što će biti čemu svjedočimo zapravo svakodnevno. Da li su to dakle zakonite posljedice mnogo dubljih, mnogo dugotrajnijih procesa devastiranja i države i njenih institucija? Meni se čini da su to zapravo prava pitanja o kojima bismo mi kao saborski zastupnici trebali razgovarati. Sutra će se navršiti tri godine kako smo zajedno u ovom Saboru i možda je to dobra prilika i za svojevrsnu rekapitulaciju i rezime onoga što smo mi stvarno kao zastupnici napravili. Da li je ova sjednica drugo pitanje, da li je ova sjednica sjednica i da li je trebala biti sazvana na ovakav način? Naravno da nije. HS, mi zastupnici, vodstvo Sabora imamo i legalitet i legitimitet da otvorimo svaku temu koju smatramo važnom i relevantnom za građane koji su nas ovdje izabrali. Nama ne trebaju nikakvi vanjski tutori, ne treba nam ni predsjednik Vlade, ni predsjednik države da nam dozvoli da raspravljamo o bilo kojoj temi koja je važna za građane ove zemlje. Zar smo morali doživjeti, sad to pitam i vas predsjedniče HS-a, da se ova sjednica sazove kao citiram: „davanje ključeva djeci da se zaigraju, da zaigraju košarku uz upozorenje da nešto ne razbijemo“? Meni je manji problem ovo Milanovićevo ponižavanje najvišeg predstavničkog tijela, a veći mi je problem što je većina dozvolila i omogućila da do njega dođe. Tražili smo kao oporba da o ovome raspravljamo, danas smo ovdje, mogli smo to učiniti i autonomno.

da ne prepoznamo da postoji još 74 ili 75 onih koji su također izabrali građani i koji također imaju pravo tražiti da se o nečemu raspravlja, bez obzira o kakvim motivima se radi. Da, mi smo ovu sjednicu trebali održati prvenstveno zahvaljujući činjenici da uvažavamo jedni druge i da uvažavamo ozbiljnost i odgovornost koju imamo za funkcioniranje, nesmetano funkcioniranje ove zemlje. Dakle, kolegice i kolege što je stvarni problem o kojemu trebamo i moramo razgovarati? Vodi se rasprava isprva je najvidljiviji čini problem ne funkcionirajućeg pravosuđa, milijunske štete koje trpe građani, poduzeća itd., o tome danas ovdje raspravljamo, ali prava je tema zašto je do toga došlo. Zašto je do toga došlo? Onoga trenutka kad je predsjednik, premijer Plenković predsjednik Vlade pustio ministra Beroša da danima dogovara, pregovara sa liječnicima i ništa nisu napravili i on ih je pozvao i riješio u pet minuta problem liječničkih plaća, onog trenutka kada je to isto učinio i sa sucima stvar je bila jasna u kom pravcu će ići. Maloprije su mi pokazali prije tri mjeseca negdje u travnju sam poprilici predvidio da će doći do ovoga. Breša je bila otvorena, bilo je samo pitanje redoslijeda kada i tko će se pojaviti sa zahtjevom, a svi imaju opravdane razloge da im se povećaju plaće. Narušen je sustav, to ja vidim kao ogroman problem, narušen je sustav. Postoje kao u svim civiliziranim zemljama i kod nas instituti i institucije kao što su ne znam Gospodarsko-socijalno vijeće, postoje sindikati, postoji tripartitni dijalog, socijalni dijalog, postoje razgovori, kolektivno pregovaranje, način na koji se definiraju plaće je utvrđeno ne samo zakonom nego već i praksom. Kad to jednom narušite, kada uništite sustav i uništite institucije onda imamo provizorij, onda imamo provizorij, onda se može raditi što se hoće i može se tražiti da se radi kako se hoće to je po meni istinski problem o kojemu mi u ovom slučaju ovom prilikom moramo razgovarat. Mi imamo problem potpune eliminacije, pravila, reda ne treba nama dobri otac, ćaća koji će reć ja ću riješit taj problem, evoga. Tako se to ne rješava u uređenim normalnim zemljama. Sustav plaća je sustav, čim ste napravili presedan u bilo kojem od sustava imate što bi rekli ovi … entropiju, propadanje, kaos. Red pravila su temelj ne samo u ovom slučaju radnopravnih odnosa nego i društvene stabilnosti, to je temelj pravednosti, to je temelj društvene jednakosti, to je temelj društvenoga povjerenja kojega Hrvatskoj toliko fali, toliko nedostaje i to je ono što zabrinjava i što je ova situacija koju sad imamo iznijela na vidjelo kao dubinski problem ove zemlje. Što štrajk pravosudnih službenika neko će reć lako je rješiv, lako je rješiv, ali nisu lako i jednostavno rješivi problemi koji su do njega doveli. Mi možemo reći jesu li ti problemi rješivi. Kada? Ako za to postoji politička volja, ako su pravi problemi prepoznati kao što bi reko stari Rene Descartes 80% slučajeva ljudi misle da je problem što uopće nije problem kad se na začeprka malo ispod površine dok se ne vidi u čemu i u kojem grmu leži zec. Treba postojati politička volja, a ja ili mi ne vidimo tu volju, ne vidimo ni interes za stvarne probleme, ali vidimo na svakom koraku volju da se da se vlast, da kažem najopćenitije koristi u partikularne, osobne interese, u ime partitokratskog, grupnog, kartelskog i ne znam kakvog interesa. Mene to jako brine i ja mislim da su to najveći problemi Hrvatske, vidljivi i u ovim slučajevima o kojima razgovaramo. Da li je taj pravosudni sustav ugrozio pravosudni sustav? Pa jest ugrozio je i ugrozio je naročito pa ga se ne rješava. Da li je rješiv? Jest. Tehnički dok ja sad ovdje razgovaram 15 minuta se nađu predstavnici službenika i ministar i dogovore 400 eura ide itd., a da li će biti riješen problem? Ne, neće, neće biti. Da li će nakon toga sustav biti funkcionalan? Da li će na taj način biti riješena kriza pravosuđa? Ne bi, ne bi se riješila i dalje bi sudovanje trajalo godinama i dalje bi tisuće neriješenih predmeta pokrivale podove sudova, ne zato što nema dovoljno mjesta na policama, nema ih, nego zato što nema dovoljno sudaca, nema dovoljno službenika i naši bi sudovi i dalje radili recimo u neodgovarajućim zgradama, prostorima itd.. Ima li rješenja? Ima, ali za ta rješenja je potrebno snažno političko vodstvo, ozbiljnost, odgovornost, vodstvo koje ima nekakvu viziju, vodstvo koje je sposobno generirati suglasje, konsenzus oko ključnih i nacionalnih interesa ove zemlje i ljudi koji u njoj žive. Imamo li kapacitet, ima li sadašnje vodstvo države kapacitet za tako što? Nažalost nisam siguran. Morali bismo odmah zaustaviti razaranje institucija, njihovo nadomještanje političkim voluntarizmom, samovoljom morali bismo odmah vratiti se vladavini prava koja nije bila tek puka parola dok smo se kandidirali za EU nego vrhunaravni princip organiziranja države, vladavina prava jačati demokratsku kontrolu izvršne vlasti, a ne uništavati neovisne institucije koje to trebaju raditi i ovaj Parlament kao najviše predstavničko zakonodavno tijelo, postizati što širi politički konsenzus upravo o viziji razvoja našega društva i provoditi te toliko spominjane reforme koje se u nedogled događaju. Adhokratski jednokratno mjerama se može i mora reagirati u izvanrednim situacijama. Ova Vlada je imala puno takvih izazova, ali to ne može biti politički stil i to ne može biti način na koji se upravlja i vodi ova zemlja. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnici Dražen Bošnjaković i Krunoslav Katičić. Najprije poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege, predstavnici Vlade RH. Evo danas imamo izvanrednu sjednicu nove dvije teme po ova dva predložena zaključka. Predlagatelja nemamo, pa ja bih rekao i nekakav konkretan i jasan materijal koji zapravo bismo danas i sutra ili u nedjelju već utvrdili kao način rješavanja ovih pitanja isto nemamo, tako da s te strane na neki način raspravljat ćemo o ovome svako po svom nekakvom nahođenju bez da se osvrćemo na neke konkretne prijedloge kojih ovdje danas nema. Što se tiče današnje teme i štrajka koji je u tijeku sasvim sigurno je da je to jedna neugodna stvar za društvo i sasvim sigurno je zapravo da građani neka svoja prava ne mogu ostvariti. Ali ovo nije ni prvi ni jedini štrajk do sada, bojim se da u budućnosti će vjerojatno još biti nekakvih trenutaka kada će neko štrajkat, ali to treba svatit kao način pregovora i rješavanja nekih pitanja i s te strane imamo popis evo i predsjednik Vrhovnog suda rekao zapravo koji su poslovi neophodni, posebni zakoni govore o hitnosti nekih postupaka i poslova tako da poslovi će se ipak obavljat. Ono što mi kao klub HDZ-a naš stav je mi vjerujemo našoj Vladi i vjerujemo da će se ovo završit povećanjem plaća koje su već i povećane u prvom koraku i zapravo kad pogledamo cijelo ovo razdoblje od zadnjih šest, sedam godina vidimo kontinuirani rast plaća i u pravosuđu i na razini društva vezano i za prosječnu plaću i minimalnu i medijalnu plaću, vidimo da su i mirovine rasle, zapravo vidimo jedan kontinuitet rasta, pitanje je jasno da li je to dovoljno? Teško je to reć, mi ovdje kao saborski zastupnici jedni imaju jedno viđenje, drugi drugo, ali mora postojat neko ko vodi računa o mogućnostima društva u datom trenutku. Ja mislim da nema ovdje nijednog čovjeka u ovom saboru, nijednog zastupnika, zastupnice koji ne bi rekao i da je do njega samo odluka hajmo ovih 400 eura koji je uvjet ajmo to isplatiti i u redu. nije to pitanje tih 400 eura nego je to pitanje zaista jednog sustava kako je ovdje bilo ovaj govora u kojem treba vodit računa itekako kolko pojedini poslovi u pojedinim segmentima javne uprave i društva vrijede, kolko su oni slični, kolko su oni plaćeni jer ukoliko idemo sa nekim povećanjem u jednom segmentu, evo danas je predstavnik jednog velikog sindikata rekao ako ovdje povisite jedan cent članovima našeg sindikata jednako jedan cent, jedan euro ovdje više i tamo jedan euro više, dakle sve je to nekakav zakon spojenih posuda i gdje sigurno treba voditi računa o interesima cijele uprave i o cjelovitosti rješenja jer ovaj ako se ide u nekakav sustav parcijalnih rješavanja to sasvim sigurno neće bit dobro i to neće donest ovaj željene rezultate. Što se tiče pravosuđa bilo je puno govora o pravosuđu i mi smo već i ovdje raspravljajući o izvješćima pravosudnih čelnika jako puno toga govorili. Ja nikad nisam bio na tezi, niti naš klub da je pravosuđe rak rana društva, mi se moramo zapitat kao društvo zašto mi godišnje imamo milijun i 200 tisuća i više predmeta pred pravosuđem, da li svi segmenti društva onda dobro funkcioniraju kad je toliko tih predmeta na sudovima, to je vrlo teško i riješiti i progutat, ali vidimo da pravosuđe kakvo god da je da ono godišnje taj priljev rješava i recimo, sjetimo se samo prije ne znam 10-tak godina smo imali oko milijun i pol neriješenih predmeta, danas je to oko nekakvih 300 i nešto tisuća neriješenih predmeta, znači stvari idu, idu na bolje. Recept i formula, doći će reforma, izbjegli smo reforme i namjerno nećemo reforme ne stoji, ne postoji taj nekakav čudotvorni zakon koji će se donest i koji će reć od sutra će bit bolje, ne, stvar je u kontinuitetu i mi zapravo u zadnjih 10-tak godina kad idemo usporedit pravosuđe kakvo je bilo prije ulaska u Uniju, prije priprema za ulazak u Uniju i današnju situaciju, vidimo koliko toga je novoga i koliko toga je zapravo napravljeno od novoga novoga potpuno kaznenog pravosuđa, parničnog, upravnog. Kaže se ovdje da na infrastrukturi nije dosta napravljeno. Jasno da postoje mjesta gdje treba napravit još puno više toga, međutim radi se, Zagreb ima novu gruntovnu, najveća zgrada najvećeg suda u RH je, obnavlja se, to se vidi, to je Palača Pravde, zgrada u Splitu, dakle isto ogromna zgrada, u izgradnji je, USKOK ima potpuno novi prostor, dosta je toga napravljeno. Kad pogledamo digitalizaciju koja je na sceni u pravosuđu, zemljišne knjige, trgovački registar, sve je to digitalizirano i sve to pripomaže jednom boljem pravosuđu koje treba očekivati i koje treba gradit. Mi svi zapravo smo svojim izjavama doprinjeli jednoj lošoj percepciji pravosuđa jel ne znam gledate naslove nije riješeno ovo, nije riješeno ono, to je rak rana društva. Ne, mislim da trebamo dat ovaj vjetar u jedra pravosuđu i mislim da trebamo imat povjerenje u pravosuđe jer ovi rezultati koji su danas i koji su bili prije 10.g. to zaista nije isto. Mi zaista vjerujemo da će, da će Vlada, kako je to i obećano, riješiti pitanje, pitanje plaća. Na početku države smo mi imali jedan sustav, to je sigurno plaća, međutim onda smo ga parcijalno sve ove godine narušavali, jedni su digli plaće u svom segmentu, drugi su imali neke dodatke u svome i taj sustav je zapravo potpuno narušen i danas imamo jedne velike neravnoteže i zato imamo ovakve pojave traže jedni, traže i drugi i treći i jedino ko to može napravit cjelovito jeste Vlada sa stručnim timom, naravno treba i razgovarat, ne treba se zatvoriti i ne treba, mislim da to i ministar Malenica razgovara i sa predstavnicima sindikata to slušamo, tonovi nisu zasad ovaj baš neki kakvi bismo željeli, ali u svakom slučaju se razgovara i sigurni smo da će doći do rješenja, a to rješenje mora bit cjelovito, ono mora bit zapravo prihvatljivo za sve, a ovo kolko najave idu čini mi se da to ide u tom smjeru jer će prepoznat i one koji rade i oni koji ne rade, oni koji rade moći će bolje i brže napredovat, oni ko koji ne ostvaruju dobre rezultate moraju znat da će bit i sankcionirani. Tako da s te strane nisam siguran da će ova današnja i sutrašnja sjednica donest baš konkretne mjere, mi ćemo ovdje puno toga reć, ali baš da će bit neke konkretne mjere kao što je i predloženi za…, ovi zaključci nisu konkretni, ne vjerujem u to. Vjerujem da će zakoni koji su u proceduri, dakle imali smo ovdje u prvom čitanju Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, vjerujemo da će to doprinjet rješavanju i nakon toga uredbe koje će odrediti one platne razrede koji su nekada i bili, međutim taj sustav je narušen, radi tog što je on narušen mi imamo situaciju danas kakvu imamo i siguran sam da će ova Vlada riješiti, kao što je riješila i brojne probleme. Evo hvala lijepo, kolega će nastaviti. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a nastavit će poštovani zastupnik Krunoslav Katičić, izvolite.

sukladno ustavnoj odredbi čl.79. st.2. Ustava i zna se prema tome tko je ovlašteni predlagatelj takve sjednice. Naravno s obzirom da smo mi zauzeli kao Klub zastu…, kao Klub HDZ-a i u parlamentarnoj većini takav stav, odradili smo sve ono što je u skladu sa zakonom, ustavom pa i Poslovnikom ovog sabora, tako su se održale i sjednice matičnog odbora. Međutim, očekivalo se da ćemo ipak dobiti jedno podrobno obrazloženje jer mislim da je bila prigoda se ovaj zahtjev koji je sročen na tri stranice i malo dodatno obrazloži, međutim tu smo gdje smo. Stoga ću se u ovom dijelu zadržati koliko je moguće u dijelu koji se odnosi na onaj pismeni dio obrazloženja i jedino kao takvog imamo dokument o kojem možemo raspravljati. Žao mi je što se između ostalog kada se čita ovaj predmetni dokument nameću se dvije stvari. Jedna je stvar da se sad malo citiram ne postoji volja Vlade RH da se ovakva, da se takva situacija riješi. Meni se čini da je to fascinantna i mislim konkretna netočnost jer konkretno samim pregledom mrežnih stranica sa predstavnicima ovog nereprezentativnog sindikata resorni ministar je obavio barem šest puta sastanke od počevši od 8.6. do zaključno 12.7., a koliko znam i jučer je bio sastanak tako da mislim da prigovarati Vladi da nema volje, da ne postoji empatija za rješavanje plaća koje su nesporno relativno male u ovom, u ovom resoru mislim da je jednostavno netočno. Posebno bi istaknuo i još jednu drugu stvar koja se u ovom dijelu proteže kroz dio javnosti, a da se tu radi o nekakvoj spolnoj diskriminaciji. Mislim da odgovorno svi možemo reći da to jednostavno nije istina jer struktura, struktura zaposlenih u pravosudnim tijelima je takva kakva je i sada nametati vladajućoj većini da je to zbog toga što je tamo, više radi žena jednostavno nije istina. Ja kao nekakav svjedok vremena 20 i nešto godina sam u u pravosuđu od davne već '95. jednostavno to ne mogu prihvatiti jer to jednostavno nije točno. Daljnje je što želim istaknuti u ovoj empatiji koja da ne postoji polazi upravo u činjenici da je donesena, da je Vlada između ostaloga i mi smo tu usvojili u prvom čitanju predloženi Zakon o plaćama državnih dužnosnika i javnih namještenika prije nepunih tri tjedna. Prije toga je slijedila, točnije 15.6. je usvojena u lipnju 2023. i ova jednokratna brza odluka Vlade se svim radnicima plaće u svim sektorima državnih službi i javnih namještenika podigne za već spomenutih 100 odnosno govorim o neto iznosu 100, 80 i 60 eura. Stoga mislim da je više nego jasno konkludentnom radnjom pokazuje stav Vlade da se ove plaće povećavaju i da se nastoji taj problem riješiti. Kao što je uvodno kazao i kolega Bošnjaković, kad gledate cijeli niz mandata ove Vlade radi se o preko 7 tisuća 200 zaposlenih u pravosuđu, njima su plaće podignute gotovo za 64%, a u ovom drugom koraku će biti raspon od 16 do 34% za svega nekoliko mjeseci koji su pred nama. Opet ponavljamo i štiteći ono što je, ovakav zahtjev moramo voditi o cjelovitosti slike, paziti i na druge državne službenike i namještenike kako ne bi sa jednim ovim sa jednim aktom prouzročili dodatne probleme u neku drugu sferu. Moram se dotaknuti i ovaj dio koji se govori o, o tipa odnosa predsjednika Vrhovnoga suda i prema Vladi. Predsjednik Vrhovnoga suda ima svoje jasne ovlasti i on je dio pravosuđa, sudske uprave koja mora rukovoditi pa i ovakvim krizama. Kada čitate to, a dao sam si stvarno truda, proizlazi da je jedini ovlašteni zahtjev taj da se službenike u pravosuđu također proglasi nekakvim posebnim zakonom, u posebnu kategoriju kojima će se onda regulirati između ostalog visina, prava i obveze sve onoga što je. Mislim da takvo rješenje, opet govorimo o parcijalnom rješenju koje će opet dovesti do određenih nezadovoljstva u odnosu na sve druge državne službenike i javne namještenike. Mislim da se treba preuzeti baviti i dati potporu jer u pravosuđu postoje i određeni drugi dionici. To sam kazao i na jednom kad sam bio u odvjetničkoj komori i njih ima preko 5 moramo voditi brigu i o toj strukturi, o javnim bilježnicima, o svim drugim dionicima pravosuđa jer pravosuđe je poprilično kompleksna materija da bi se banalizirala na samo jednom dijelu ne sporeći pravo da ljudi izbore svoja prava za veću plaću. Isto tako, mislim da su trebali se svi dionici sudskih uprava od predsjednika sudova preuzeti ono što se zove nužni poslovi. Neki, barem je to iz medija jasno vidljivo su to napravili. I koliko se vidi tamo nema nekakvog, ima zastoja naravno, ali one hitne, bitne za građanima bitne stvari se rješavaju. Ne bi sada govorio o kojem se sudovima radi, ali može se i na taj način riješiti određeni problem. Stoga, a ovo što je i kolega Bošnjaković koji može najbolje reći, ulaganje u pravosuđa koja se kontinuirano, nova ulaganja u NPO-e, nove zgrade, nove, bolji uvjeti rada mislim da je ključno i da možemo jedino tim pravnim putom polako mijenjati strukturu i da je osnovni problem nisu možda toliko plaće i da se moramo zapitati priljev predmeta jer je priljev predmeta u hrvatsko pravosuđe ogroman i svi bi morali preuzeti odgovornost i za taj dio. Hvala vam lijepo. Stanku je u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte zatražila poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Tako, tražim stanku kako bismo još jednom naglasili da je ovo prijedlog koji je uostalom i došao od našeg kluba i zahvaljujemo svim kolegama i kolegicama iz opozicije što su to prihvatili usprkos nekim i opozicijskim odgovorima koji su išli kontra toga. Ali ja bi, sam se prvenstveno javila da bi odgovorila bivšem ministru Bošnjakoviću na njegovu tezu da nema nikog u sabornici tko ne bi digao ruku za ovih 400 eura ali, i onda se pojavljuje ova teza o parcijalnim rješenjima. Slobodno možete dignut ruke ako imate savjest kolegice i kolege jer nikakvih parcijalnih rješenja nema, 300 eura ne 400 traže namještenici i službenici na sudovima i taj iznos možete slobodno dignuti njima, kao i svima drugima jer njihovi kolege u Sloveniji imaju 1.300 eura prosječnu plaću. A parcijalna rješenja su samo vaša jer vi nekidan raspisujete natječaj, evo to su mi javile žene sa sudova koji kaže traži se policijski tehničar, to zanimanje recimo uopće ne postoji niti u jednoj klasifikaciji, ali žene pretpostavljaju da je riječ o računovodstvenom referentu, ali se on naziva ovako kako bi se koeficijent koeficijent povećao. Nadalje, 500 eura ste digli sucima plaće nakon samo par dana bijelog štrajka, a govorimo o ljudima na sudovima, zapisničarima, zapisničarkama kojim imaju plaće od 500-600 eura, kakva parcijalna rješenja. Nadalje, donijeli ste Zakon o plaćama u državnoj službi u kojem već ima 20% dodataka za policajce bez obrazloženja zašto baš oni. Parcijalna rješenja donosite samo vi kolegice i kolege iz HDZ-a. Ako želite cjelovita rješenja dignite plaću za najmanje 300 eura jer ona još uvijek neće biti dostatna, a daleko će biti od dostojanstvene plaće…/Upadica Reiner: Hvala, hvala lijepo, hvala…/…. Kaže kolega Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, a oprostite nisam, nisam vidio da je ovaj stanku zatražio također… Ne, ne, ne, ne, stanku je zatražio također ovaj koliko sam ja shvatio i niste?

mora bit stanka, okej, okej/… Okej, s obzirom da ste mahnuli glavom ja sam shvatio da ne želite da napravimo pravu stanku, ajde dajte molim vas recite kolegice Peović ili ne? …/Upadica Peović: Tražim stanku od 10 minuta/… Dobro, nagovorili su nas, u redu, evo onda ćemo ovaj imati stanku od 10 minuta do 13 i 12 minuta.

Kolegice i kolege, evo stanka je istekla, pa će sada u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit poštovani zastupnik Daniel Spajić, izvolite. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala predsjedavajući, pozdrav svim kolegicama i kolegama i uvaženim gostima. Iz kojeg razloga smo danas ovdje? Da izvanredno zasjedamo o temama koje su nažalost redovne, redovne, a nikad riješene. Iako je ne samo ustavno pravo nego i ustavna obveza HS nadzirati rad Vlade, izvanredno zasjedamo zbog zahtjeva predsjednika države Zorana Milanovića koji danas kao predlagatelj nije tu. I danas na dnevnom redu glavni razlog toga zahtjeva totalni slom vladavine prava, uspostava potpune neravnoteže državne vlasti koja je posljedica štrajka službenika i namještenika u pravosudnim tijelima. Ovdje imamo dva jako bitna momenta, jedan je ogromna šteta samih službenika i namještenika i njihovih obitelji jer su godinama sustavno zanemareni, al kad smo uveli euro, pa inflacija, pa dok se služimo briselskim sluganskim politikama, što nažalost provodi HDZ, oni su dovedeni na rub egzistencije. Kad smo govorili da nije vrijeme za uvođenje eura jer nismo spremni, da će nas pojesti inflacija i povećanje kamatnih stopa, Andrej Plenković i njegovi jataci tad su govorili da iznosimo neistine i da ćemo od toga imati samo benifite. Danas smo svjedoci da njihove tvrdnje nisu istinite, danas smo svjedoci da su bili u pravu da uz veliku inflaciju imamo i veću kamatnu stopu, da je naš narod svakim danom u sve većim problemima i sve teže i teže živi. Žrtve su gotovo svi, od pravosudnih djelatnika, umirovljenika, medicinskih sestara do obrtnika, poljoprivrednika, žrtva je cijelo gospodarstvo. Naši iseljenici koji su uzeli godišnje odmore sa svrhom da riješe određene osobne stvari na sudovima ne mogu to učiniti jer je sustav blokiran, pa tako ako niste član vladajuće koalicije ne možete napravit ništa, potvrđeno javno već u par slučajeva, kao npr. ministar Banožić on može. Nije dovoljno što su ekonomski protjerani, nego ih je i ovom paralizom sustava potrebno dodatno maltretirati. Za izvanredno sazivanje od oporbe nisu bili potrebni nikakvi zahtjevi jer je situacija za to odavno zrela, država je u izvanrednom stanju, da se zasjedanje održava zbog pljački u HEP-u svima je jasno, budući da se takvih pljačka ima ih u zadnjih 20.g. i više da im se ne zna ni broj. Samo se sjetite vjetroelektrana gđe. Rimac, pa Gabrijele Žalac, one afere Omega softver, pa se sjetite INA-e, pa sve to ništa nije bilo dovoljno da se sazove izvanredna sjednica sabora. Također ni demografski slom RH nije bio dovoljan da se sazove izvanredna sjednica sabora. Ako je nešto problem društva onda je to kad se ljudi počnu iseljavat iz jedne države bez obzira koje nacije ili vjere ili bilo čega drugog bili, znači država bez ljudi ne vrijedi ništa. Ali sad je vrag odnio šalu, nema tko ni pisati, pa ako treba nekoga ispitati na sudu, a nema ni samoga papira, potpuni slom i krah vladajuće većine, a glavni i odgovorni ili šuti ili lupeta, a što se njega tiče to nije ni tema. Zašto nam je pravosuđe bitno? Pa zato što ona treba biti brana, slamka spasa od arogancije, kriminalne hobotnice koja preko 20.g. pušta svoje pipke u svim porama društva imaju posla na pretek, teško da ti službenici i namještenici uz kavu po cijele dane surfaju po internetu ili od dosade šetaju po hodnicima kao što to rade brojni novozaposleni uhljebi recimo u ministarstvu resornog ministra Malenice pa ih kodno zovu hodničari. Ovi koji su u štrajku nikad ono ne putuju službeno uz dnevnice niti su raspoređeni po kakvim kolektivnim tijelima uz dodatne naknade, ne, oni ne. Svakoj razumnoj osobi jasno je da su službenici u štrajku od kojih je ukupno 90% ovaj čine žene oni koji su potegnuli i odradili su svoj posao. Međutim, oni zadnji u procesu su zakazali pa nema pravih osuđenih kapitalaca ogrizlih u korupciji i kriminalu. Nema povrata novca u proračun RH. Uglavnom većina tih političkih kamadahija ima ogromne količine novca i prezentiraju se kao ugledni članovi društva naše države. Samo si mislite da jeste, nećete gospodo dugo. Za razliku od te negledljive svite koja zaudara što se mene osobno tiče na crkotinu ovdje imamo ljude kojima se ne osigurava plaća dostojna za čovjeka. Plaća potrebna za život. Nema učinkovitosti, nema entuzijazma, a kako će ga i biti kad je u kući prazan hladnjak. Propitkujemo se cijelo vrijeme je li zaista moguća tolika izopačenost da vladajućoj koaliciji odgovara ovakvo stanje zamrznutih sudskih postupaka, pa tako i postupaka protiv njihovih igrača. Je li zaista moguće da im odgovara ovakvo stanje da bi doprinijeli zastarijevanju pa makar bila cijena urušavanja jednog stupa vlasti, sudbene vlasti RH. Potrebno je Potrebno je riješiti se uhljeba i hodničara i za njih izmišljenih radnih mjesta, a dostojanstveno je platiti one koji marljivo i odgovorno rade svoj posao. Potrebno je riješiti se uhljebljenih ljubavnica koje na teret proračuna i hrvatske sirotinje putuju po svijetu. Potrebno je riješiti se korova. Na koljenima smo, potrebno je sudačku mrežu reorganizirati i fiksirati, a ne svake dvije do tri godine u političke svrhe ukidati pa ponovo ustanovljavati sudove zašto u tom dijelu naši veliki europejci ne promatraju najbolje europske prakse. Sudačku mrežu ukupno čini 68 sudova, 76 stalnih službi i 109 zemljišnoknjižnih odjela. Hibridnih neviđenih rješenja u toj mreži je na pretek. Koja to država na takav način cirkusira sa sudovima. Zamislite jednu Njemačku ili Austriju da svakih par godina ukida i vraća sudove. 15 županijskih sudova na 34 općinska suda samo da uzmemo ključ omjera upravnih ukupno 4 s jednim visokim upravnim sudom dođemo do nekih djelomično razumnih drugostupanjskih sudova. Međutim, teško nas tko može razuvjeriti da nije dostatno 6 drugostupanjskih umjesto 15 županijskih sudova. Potrebna je reorganizacija da bi sudovi bili učinkoviti, da bi ljudi bili pošteno plaćeni jer tad bi imali više novca za te ljude. Za općinske, upravni i trgovačke sudove neophodna je specijalizacija, specijalizacija sudaca ali i službenika uz dostojanstvene plaće osigurale bi brzinu, kvalitetu kvalitetu i pravu mjerljivost rada. Ovakvu šumu propisa i loših odredbi ne bi svladalo ni top 20 najpametnijih ljudi na svijetu. Brojni suci i službenici osobito sudski savjetnici hrle na više sudove isključivo zbog plaće, a brojni u neredu i dugotrajnosti postupaka na prvostupanjskom skrivaju svoj nerad. Što je kvalitetniji prvostupanjski sud to posljedično i Vrhovni sud može ispunjavati svoje temeljne ustavne zadaće. Ako si sposoban svoj ego, ako želiš doprinijeti boljem društvu, ako želiš prestati izmišljati toplu vodu jer je davno izmišljena tad je moguće udovoljiti postavljenim zahtjevima službenika i namještenika jer oni jednostavno vrijede više. Oni su krvotok pravosuđa i imaju našu punu podršku. Samo ću za kraj napomenut da dobar dio tih ljudi i dan danas radi i u uvjetima nenormalnim za današnje vrijeme, da nemaju klima uređaje pa evo ako možemo iz solidarnosti prema njima ajmo mi ovdje u ovoj prostoriji isključit klimu na tri dana i radit bez klime pa da vidite kako je tim ljudima. Hvala vam lijepo.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 Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici, evo vani se razvedrava, sunce se pojavilo, a mi iz SDSS-a smo još uvijek tu u dvorani. Prvo želim reći oko nečeg oko čega se nećemo svi složiti. Mislim da nema izvanredne situacije, da nema vanrednog stanja u zemlji iako imamo izvanrednu sjednicu sabora koja je presedanska po prvi put sazvana na zahtjev predsjednika Republike. Pokazalo se da Ustav funkcionira, sjednica je odmah sazvana. Nema ustavne krize. Netko je spominjao danas republiku, ja bi volio da imamo više republike, ali nažalost nemamo. Neki su obećali politiku borbu za republiku, ali su na tu borbu zaboravili. Izvanrednost nije dobro imati zbog publike, izvanrednost je dobro imati zbog republike. Djelovanje SDSS-a je bilo i uvijek će biti u smjeru jačanja građanske i multietničke republike. Drugo, mislim da se svi slažemo oko toga mislimo da su plaće svih službenika male. Tu imamo konsenzus nisam čuo da se netko tome protivi. Svi zagovaramo povećanje plaća sudskih službenica i službenika i pozicija i opozicija, stranke, političke stranke i nezavisne. I to je stav i Vlade da plaće budu veće. Čak i u javnosti nema glasova protiv i to je meni drago čuti, drago mi je da su nestali uhljebi da su nestali uhljebi iz državne uprave, uhljebe više nitko ne spominje. Mislim da je samo tom činjenicom vraćeno dostojanstvo državnih službenika. Treće je pitanje koje me muči, može li ova saborska rasprava pomoći službenicama i službenicima u štrajku, što mi možemo riješiti? Možemo li doprinijeti pronalaženju rješenja, što možemo izglasati? Predloženi zaključak ne govori o plaći, ne govori zapravo ne spominje plaću, ne govori ni o osnovici ni o koeficijentu, to nije niti moguće, a nas danas službenice i službenici gledaju i očekuju od nas puno, očekuju od nas neka rješenja, a mislim nažalost da im ta očekivanja nećemo ispuniti. Ovo je prvenstveno i zapravo jedino stvar sindikalnog pregovaranja jednog sindikata s Vladom. Svi rade za plaće i svima je plaća važna, pogotovo onima kojima je plaća jedini izvor prihoda. Plaću u državnoj službi i javnim službama u RH prima negdje nešto malo manje od 260.000 od kojih je preko 180 zaposleno u javnim službama, a negdje nešto više od 70 u državnoj službi i za sve njih imamo različite koeficijente za ista radna mjesta, čak ni osnovna plaća državnih službenika i namještenika nije definirana na jedinstven način. Kad bi samo počeo nabrajati sve uredbe i pravilnike, sve koeficijente i osnovice ne bi završio do kraja svoje rasprave, ne bi možda do kraja ovog dana završio. Nedavno smo imali Zakon o plaćama u prvom čitanju, pokušavamo prvi puta u povijesti imati plaće u državnoj službi regulirane jedinstvenim zakonom, to je presedanski zakon kao i ova sjednica. To nije lagan zadatak, da je davno bi imali jedinstven zakon. Nije bio lagan zadatak prije desetak godina ni uspostava COP-a, COP je centralizirani obračun plaća za cijeli javni sektor. Danas preko COP-a se osigurava obračun i isplata plaća za više od 2.100 institucija. Ogromni su bili otpori da se institucije stave u COP. financija Linić u čijem mandatu je uspostavljen COP pa poslije je taj posao preuzeo ministar Lalovac imao velike probleme da uspostavi, prijetio je neisplatom plaća onim institucijama koje ne prihvate ulaz, ministarstva su se tome opirala, ministri su se na užim kabinetima protiv toga borili. To je trajalo godinama da bi se uspjelo samo u tome, a samo se tražilo da sve plaće i dodaci budu na jednom mjestu nije se uopće govorilo i raspravljalo o visini plaće. Počelo se tek tada razmišljat o ujednačavanju plaća dijela javnog sektora, pa je bila pobuna svih mogućih agencija, svih mogućih institucija koje su se pozivale na pregovore pristupne pregovore, na direktive, na samostalnog i neovisnost. A što reći sad o ovoj stvari? Plaća u trećem stupu javne vlasti, to je predmet današnje rasprave kako bi pravosuđe moglo funkcionirati. Prvo povećanje su plaće sucima, po prvi put nakon više od 20 godina te plaće su dovedene na primjerenu razinu sudačkog statusa koji nije službenički. Netko da bi postao sudac mora proći puno toga, mora proći nekoliko razina obrazovanja, mora proči nekoliko razina radnog statusa od pripravnika preko savjetnika da nakon 30 godine svog života možda, možda postao sudac. Taj potez povećanja plaće sucima je generacijski, nešto je generacijski kad mora proć više od 20 godina da bi se to dogodilo. Čuo sam danas ovdje u raspravi da to nije dobro, praktički da je to bio loš potez. Moram priznat da se čudim takvoj vrsti razmišljanja. Suci naravno nisu svemoćni, trebaju im službenici kako bi mogli formirati predmet, primati stranke, kako bi spisi morali bit kalendirani, obrađivani arhivirani. To govori o tome zapravo da nema sudske referade bez zapisničara. Na kraju svaki sudski zapisnik pa i svaka pisana presuda ne sadrži samo suce i članove sudsko vijeća, nego i zapisničare, to govori o važnosti tih službenika koje treba respektirati, službenika koji imaju male plaće i nemaju drugog izvora zarade. Oni ne pišu znanstvene radove i ne održavaju predavanja. Zato je važno postići kompromis u kojem će se izvagati i na pravi način vrednovati osnovice, koeficijenti i dodaci. Koliko zna cijelo vrijeme se razgovara, pregovara i vjerujem da će doći do dogovora. Ali isto tako ne možemo reći da ni do sad ništa nije napravljeno za službenike. Postignut je dogovor sa reprezentativnim sindikatima za sve službenike, a Vladu i reprezentativne sindikate tek očekuje, tek očekuju kolektivni pregovori za manje od dva mjeseca o povećanju osnovice kako bi plaće u državnoj službi pratile rast troškova života. Pitanje je koliko to zastupnika zna, pitanje je kolko je njih u ovoj temi, da bi kvalitetno raspravljali treba bit u ovoj temi, treba imati sve tablice i sve izračune. Ja u ime svoje stranke apeliram da se podignu plaće svim službenicima u državnoj službi, apeliram i da se o ovoj stvari postigne kompromis sa službenicima koji su u štrajku, kompromis u koje će obje pregovaračke strane u ovom vrlo osjetljivom procesu razumno popustiti. Na kraju tijekom intervencije zbog nevremena je preminuo vatrogasac pripadnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tovarnik, pozdrav svim vrijednim pripadnicima DVD-a širom Hrvatske koji imaju male naknade za svoj rad, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

odgovorit ću na neke od postavljenih pitanja kolega Miloševiću. Ono što je sigurno i s vaše strane došlo je vjerojatno afirmativno za razliku od kolege Hrebaka koji je ovdje govorio da je to izuzetna važna tema, a kolko mu je izuzetno važna pokazuje time šta je nije podržao, mislim da su različite pozicije ovdje, ali ono što ste rekli ne stoji, neke stvari koje ste ovdje iznijeli. Znači mi sigurno nismo spominjali plaće u našem zaključku to je točno, što ne znači da ne mislimo da ne treba dignuti plaće službenika i namještenika, no kada smo donosili kao oporba zaključak i tražili izvanrednu sjednicu onda je bilo i onih opozicijskih glasova koji nisu bili za to da se uvrsti ova točka u dnevni red smatrajući da se državnim službenicima i namještenicima ukoliko bi se digla plaća otvara onaj famozni presedan, presedana nema, kao što ste sami rekli, rekli ste apeliram na dizanje plaća, ne znam kako to apelirate jer biste onda morali zapravo glasat za naš, naš zaključak na kraju i nadam se da ćete to i napraviti, da ćete glasati po savjesti, ali stvar je u tome da bez obzira koliko digli plaće mi uistinu nećemo dignuti dovoljno. Ono što ste također rekli da je sa reprezentativnim sindikatima postignut dogovor, s kojim reprezentativnim sindikatima, sa Jagićevim reprezentativnim sindikatom koji ucjenjuje, doslovno ucjenjuje ako bi se digla plaća za jednu, jedan cent kaže on morat ćete dignuti i nama, kome to nama, policajcima, a on je reprezentativni sindikat za sve državne službenike i namještenike, o čemu onda pričamo? Postavlja se vrlo ozbiljno pitanje i sindikalnog organiziranja koji je nešto kompleksniji od onog što se uopće ono vodi ovdje kao debata jer nije samo pitanje podizanja plaća, pitanje je i kolektivnog pregovaranja o čem ću…/Govornik se ne razumije/… malo više reć, ali uistinu ne stoji nažalost ni ova vaša teza da nema više uhljeba mislim u javnom se…, ja sam isto tako za to da se ne govori više o radnicima, državnim službenicima i namještenicima kao uhljebima jer je ovaj teror fundamentalne tržišne perspektive uveo tezu da su svi koji rade u javnom sektoru uhljebi bez obzira kakve niske plaće njihove bile, to uistinu nažalost nije prestalo kao teza. Ono što nažalost mnogi, pa i evo tu smo čini se kao na dvije različite strane, ali nije baš stvar, nije slika baš tako jednostavna, postoje i oni koji danas misle da su sve to uhljebi, al evo s obzirom na ovu situaciju koja je dramatična su stali na stranu radnica i radnika. Ono što je stvarno dobro i tu se mogu složiti je da je konačno u javnost izašla plaća tih uhljeba i danas se uistinu teško može reć da je neko uhljeb ako živi sa 600 eura i ta priča, al ta priča se gradi godinama, mislim to je priča koju, koju gradi medijska, medijska slika tržišnih fundamentalista, pa do uglavnom desne strane sabornice koja i dan danas misli da su to sve uhljebi, ali evo stali su uz radnike jer je to populistički. ono što ja ovdje želim reći je da je svima koji misle glasati po savjesti stvarno otvorena ta mogućnost i apeliram na vas da nema nikakvog presedana o kojemu se ovdje govori, nema presedana kao uvest ćemo povišicu za plaće radnika na sudovima i državnim odvjetništvima, pa će se otvorit nekakav rascjep, ne to ne postoji, ne postoji ta teza. Oni koji uvode presedane kao što sam obrazložila u stanci kada sam se javila nakon izlaganja kolege Bošnjakovića je samo HDZ i ova većina jer ako povišite plaće za tih 300 eura kolko te radnice traže to je još uvijek nedovoljno, znači u Sloveniji je njihova plaća 1.300 eura, kod nas oni imaju 500-600 eura. Ono što bismo mi uostalom trebali napravit je dignuti minimalnu plaću na 1000 eura, koliko je minimalna plaća u Sloveniji, a troškovi život su niži, znači koliko god išli u to dizanje plaća nećemo postić onu cifru koja je, koja bi bila dostojanstvena plaća, a prema izračunu novog sindikata dostojanstvena plaća bi iznosila 1.400 eura, dostojanstvena plaća je zagarantirana Ustavom čl. 56. koja kaže svaki radnik i njegova obitelj moraju moći živjeti od svoje plaće koja mora biti dostojanstvena. Mi smo stvarno daleko od toga, ja bih ovdje rekla da je što se tiče plaća znači dizanje od 300 eura je samo jedan dio cijele priče, drugi dio ono što traže radnici je dogovor o reguliranju kolektivnog pregovaranja i tu je jedan ogroman problem nastao, još od znači Zakona o reprezentativnosti se ti sindikati dijele na reprezentativne i ne reprezentativne što je potpuno pogrešno jer u ovoj situaciji imate situaciju u kojoj su državni službenici i namještenici u reprezentativnom sindikatu koji bi njih trebao zastupati Sindikat policije koji sada doslovno ucjenjuje premijera da ne smije dignut plaće tim radnicima, kako smo došli do toga? Zato sam jutros rekla odgovorne osobe su nećete vjerovati, ali Plenković, Beroš, nakon njega, nakon njega ministar rada Marin Piletić, onda Ivan Malenica, zašto? Zato što se u Zakonu o reprezentativnosti traži da u cijelom znači sektoru morate imati 20% organiziranih radnika sindikalno i onda postajete reprezentativni sindikat. U ovom slučaju znači sindikat sindikat je policije postao reprezentativni sindikat, pitanje je da li sindikat policije uopće zastupa prava i da li zastupa uopće radnike u državnoj upravi odnosno državne službenike i namještenike zato što on evidentno sada njihova prava ne zastupa, a kako je došlo do toga? Tako da je sindikat policije postao najjači. Daleko je od toga da oni zastupaju te radnike i namještenike i službenike. Znači kad se takva ista situacija desila u zdravstvu gdje imate mali broj liječnika u odnosu na medicinske sestre i tehničare, hrvatska Vlada je donijela lex specialis Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je omogućio iznimno da sindikat liječnika dobije reprezentativnost. To je uvelo na sindikalnu scenu, to je uvelo zapravo znači jedan presedan koji je zakomplicirao dosta stvari jer ako ste to gospodi liječnicima dozvolili zašto to ne dozvoljavate službenicima i namještenicima. Nema odgovora Znači nekima se dozvoljava nešto što se drugima nije dozvolilo. U tom trenutku znači dolazi Zakon o radu gdje Piletić donosi jedan članak zakona koji je pao na Ustavnom sudu gdje omogućava svim reprezentativnim sindikatima da imaju beneficije za svoje članove, ne svim sindikatima i njihovim članovima što bi bilo apsolutno opravdano, nego samo reprezentativnim sindikatima. U redu je da članovi sindikata imaju neke materijalni beneficije koje nemaju oni koji nisu učlanjeni u sindikat. Zašto bi sindikati pregovarali kolektivno za bolja materijalna prava, a onda svi radni uživali ta prava. Ali to da se taj zakon formulirao tako da samo članovi reprezentativnih sindikata imaju materijalna prava upućuje na to što je bio cilj, cilj velikih sindikata reprezentativnih središnjica je bilo da zapravo obrišu sindikalnu scenu, da maknu sve male sindikate sa te scene. Oni su htjeli pomesti sindikalnu scenu od malih borbenih sindikata koji su često u borbama za radnike. I ono što se desilo Ustavni sud je maknuo tu odrednicu i mi imamo sad situaciju koja će se dešavati i u drugim znači segmentima, da to je da oni koji su načelno reprezentativni zapravo rade ruka ruku mije sistem sa Vladom i oni su u dogovoru, oni brane prava radnika samo ukoliko se brane njihova njihova materijalna prava. To su zapravo reketari najjednostavnije rečeno. Tako da ovdje imamo kompleksniju problematiku od samih plaća i to će se morati riješiti kad-tad. No, ono što je osim toga važno je da se u ovoj situaciji znači uistinu apeliram na sve zastupnike i zastupnice bez obzira jesu opozicijski zastupnici, zastupnici ili su dio te vladajuće većine da uistinu svjesno i savjesno glasaju zato što je ovdje riječ o problemu koji nije samo radno pravne prirode. Uistinu imamo blokadu pravosuđa i situaciju u kojoj ne može nitko u Hrvatskoj ostvariti svoja Ustavom zagarantirana prava zbog apsolutne blokade pravosuđa, a to je uostalom uistinu i radno pravno pitanje, materijalno pitanje onih radnika koji žive ne rubu siromaštva. Ukoliko imate 600 eura plaću uistinu ne možete živjeti od tog, od tih novaca. radnice sa Općinskog suda u Novom Zagrebu dojavile da evo imate situaciju danas, ne prije par dana objavljenog natječaja gdje se traži da se zaposli znači kako su to nazvale znači policijski tehničar koji uopće ne postoji u u klasifikaciji zanimanja pod pretpostavkom da je to zapravo mjesto računovodstvenog referenta, ali neće nazvati to mjesto računovodstveni referent zato što veći koeficijent za tog kojeg se zapošljava. Uistinu se neki zapošljavaju preko veze i to se radi na ovaj način da se definira njihovo radno mjesto kao neko policijski tehničar, nešto što uopće ne postoji u klasifikaciji. Zašto se to radi? Pa zato da bi se osiguralo bolje, bolju plaću onome tko dolazi na to radno mjesto. Znači presedane radi HDZ, presedane radi onaj koji ima moć. I to, tome trebamo stati na kraj, ali povećanje plaća sigurno to neće dovesti u pitanje. I povećanje plaća, još jedna stvar koju su mi radnici javili. Znači dobila sam nekoliko isplatnih lista gdje se pokazuje da imamo povećanje pod navodnike povećanje plaća od 60 do 100 eura uredbom Vlade gdje se mnogim radnicima isplatilo nula, nula eura zato što su bili na godišnjem. Znači čak se niti taj dodatak nije ispatio. A kada i Bošnjaković i Malenica i drugi zastupnici HDZ-a da je došlo nepristrano do povećanja plaća pa što to znači da je došlo do povećanja plaća, pa možete svaki dan dizati plaću za 1 lipu. Ako vi imate plaću od 600 eura vi ne možete živjeti s njom, vi ste socijalni slučaj. Nikakav argument povećanja plaća tu ne postoji. Ne možete reći SDP je povećavao manje plaće. To nije argument. Argument je ona košarica, troškovi života mjesečni i gdje smo mi od tih troškova života. Ako je dostojanstvena plaća 1.400 eura mi smo sad na 600-700 eura, na pola manje, a Slovenci su na 1.000 eura minimalne plaće. To su vam odnosi. Mi nemamo nikakvog razloga da štitimo ovakvu politiku niskih plaća koju drži Andrej Plenković i na kojoj on inzistira, a inzistira ne na način da će on uistinu doći jednom do nekakve dostojanstvene plaće nego sada u ovom Zakonu o plaćama državnih službenika i namještenika se opet ugradio članak da se mogu zapošljavati strani radnici iz trećih zemalja uz poznavanje latiničnog pisma i hrvatskog jezika. Drugim riječima, znači iz Srbije i iz BiH će se uvoziti radna snaga koja je spremna raditi za manje. Znači to nije politika plaća. To je politika snižavanja plaća. To je politika koja ide za tim, ako nećeš ti ima tko će. 1.166 radnih mjesta znači na sudovima i državnim odvjetništvima je prazno, pa to je najbolji pokazatelj, nikakvo ovo povećanje plaća. Znači neće se ljudi zapošljavati na tim radnim mjestima jer ne mogu živjet od te plaće jer prolaze još i sigurnosne provjere to je ozbiljan posao gdje se prolaze i sigurnosne provjere i radite za plaću koja je ono stvarno ne možeš živjeti, postaješ socijalni slučaj. Najbolji pokazatelj je da 1.166 radnih mjesta stoji prazno i neće ih nitko popuniti osim možda radnici iz trećih zemalja kojima je još gore u njihovim zemljama i onda će tu raditi za niže i radne uvjete i materijalne uvjete i to da se razumijemo, mislim u pravilu kao radna snaga koja nema apsolutno nikakvih prava, koja dolazi ovdje koju izrabljuju do kraja koja nema niti, niti je upoznata sa svojim pravima, niti prava niti njihova prava neko štiti. Prema tome, svi koji misle da je da postoji nekakav problem presedana i da će ovo uvest nekakav presedan mogu slobodno glasati za naš zaključak jer je ono što se uvodi kao presedan samo ova praksa koju smo vidjeli ovdje u zakonodavnim materijalima znači koje ovdje dobijamo, ništa drugo nije da se stvarno htjelo ujednačiti koeficijente. Postavilo se pitanje i izdvajanja službenika i namještenika iz onog sektora državnih službenika i namještenika i da se zapravo ide u toj vertikali sudstva jer oni i suci rade doslovno, znači imate zapisničarku i sutkinju jedne pored druge sjede, a idu po različitim principima, imaju različite kriterije i različiti zakoni definiraju njihove plaće. To bi bilo recimo vjerojatno nekakvo ujednačavanje i izbjeglo bi se ono što se cijelo vrijeme radi, a to je razjedinjavanje radnika, jednostavno ti sjediš pored mene, ali ja idem po jednom principu ti po drugom znači mi nemamo veze jedna s drugom. Znači radnici jedinstveni i solidarni ujedinjeni mogu napraviti nešto. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime kluba Centra i GLAS-a riječ je zatražila stanku je zatražila poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. U ime kluba Centra i GLAS tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Kolegica Peović je izvrsno obrazložila ovaj problem s pozicije prava radnika i velikih problema koji nastaju zbog neadekvatnih materijalnih uvjeta rada i plaća. Međutim, ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da se ovdje radi o tipičnom HDZ-ovom udaru na neovisnost pravosuđa, na namjernom onesposobljavanju pravosuđa da vrši svoju temeljnu ulogu, a ja ću sada priložiti dva dokaza za ovu optužbu. U ožujku ove godine raspravljali smo o izvješću predsjednika Vrhovnog suda koji je tada upozorio da je pravosuđe pred slomom i da je stanje alarmantno zbog toga što ljudi odlaze iz sustava, a novi se vrlo teško zapošljavaju upravo zbog niskih plaća, tada u ožujku kada je HDZ izglasavao izvješće predsjednika Vrhovnog suda, sjetite se to je bio onaj trenutak kada je čitava opozicija napustila sabornicu zato što smo taj dan glasali i o Zakonu o pravima roditelja njegovatelja, uputila sam zaključak, ja ću ga sada pročitati, tim zaključkom „Obvezuje se Vlada da u roku od tri mjeseca poduzme potrebne mjere kojima se povećavaju plaće sudskih službenika i namještenika na način da se primjereno izmijene i povećavaju njihovi koeficijenti, a čiji će rezultat biti takav da sprječava daljnji odljev kadrova na druga radna mjesta.“, ovaj zaključak je HDZ odbio, dakle imali ste rok od tri mjeseca odnosno mogućnost da problem riješite unutar tri mjeseca i da ste tada ovaj zaključak prihvatili mi danas ne bi bili u ovoj situaciji ne bi bilo izvanredne sjednice zbog toga što nam jedna od tri grane državne vlasti ne funkcionira. Ukoliko sada HDZ ne prihvati ono što opozicija predlaže, mi ćemo se morati obratiti Europskoj komisiji i ustvrditi da HDZ radi udar na vladavinu prava i da sustav kočnica i ravnoteža u ovoj državi više ne postoji.